Eins og tilkynnt var um á vef Alþingis tók því Guðmundur Andri Thorsson sæti á Alþingi föstudaginn 18. febrúar síðastliðinn. Guðmundur Andri Thorsson hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa að nýju. Þá hefur borist bréf frá formanni þingflokks Flokks fólksins um að Jakob Frímann Magnússon muni ekki geta sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag, mánudaginn 22. febrúar, tekur því Katrín Sif Árnadóttir, 1. varamaður á lista í kjördæminu, sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hann. Kjörbréf Katrínar Sifjar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hún hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber að undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni en undirritun drengskaparheits er frestað.

Virðulegi forseti. Í dag mun ég leggja fram tillögu um endurskoðun á tekjugrundvelli grunnskólakerfisins. Rekstrargrundvöllur sveitarfélaga hefur versnað undanfarna áratugi. Afkoma þeirra hefur verið neikvæð frá árinu 2007. Samband íslenskra sveitarfélaga tilkynnti í gær að sveitarfélög verði rekin með 6,4 milljarða kr. halla á þessu ári. Ljóst er að tekjustofnar sveitarfélaganna duga ekki að óbreyttu til að fjármagna lögbundna þjónustu, þar með talið grunnskólakennslu. Þá er löngu tímabært að endurskoða reglur um úthlutun jöfnunarframlaga vegna grunnskólakennslu. Reykjavík hefur allt frá stofnun jöfnunarsjóðs verið fyrir utan sviga að ákveðnu leyti vegna stærðar sinnar og nýtur ekki framlaga til jöfnunar á rekstri grunnskóla né framlaga vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál. Nemendur með íslensku sem annað tungumál eru hvergi fleiri en í Reykjavík. Lýðfræðileg samsetning, tekjur og útgjöld eða önnur málefnaleg sjónarmið geta engu breytt um hvort Reykjavík eigi rétt til tilvitnað framlags af þeirri einu ástæðu að íbúar Reykjavíkur eru fleiri en 70.000. Til að tryggja jafnræði þarf að endurskoða lög og reglur þannig að öll sveitarfélög geti átt rétt til jöfnunarframlaga. Þá er löngu kominn tími til að endurskoða fjármögnun grunnskólakerfisins enda hefur rekstur grunnskóla tekið miklum breytingum frá því að reksturinn færðist yfir til sveitarfélaganna árið 1996. fjölda nemenda fyrir hvert stöðugildi í grunnskólum og því ber að fagna enda mikilvægt að hvert barn fái viðeigandi stuðning. Fjármagn þarf að fylgja og því þarf að endurskoða tekjugrundvöll grunnskólakerfisins með tilliti til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað á undanförnum áratugum og tryggja öllum sveitarfélögum tekjustofna sem duga til að veita börnum góða menntun.

Framkvæmd styttingarinnar fer síðan eftir samkomulagi starfsmanna og atvinnurekanda hverju sinni, en hún felst í því að heildarvinnuvika starfsmannsins styttist. Markmiðið með styttingu vinnuvikunnar er að gera vinnustaðinn fjölskylduvænni, nýtingu vinnutímans markvissari og bæta vinnustaðamenningu. Þetta eru allt markmið sem eru eftirsóknarverð og leiðarljós inn í framtíðina. Í flestum kjarasamningum eru ákvæði um styttingu á vinnutíma ákvæði sem vinnuveitendum ber að fylgja, t.d. hjá opinberum stofnunum.

Í sumum tilfellum leiðir ákvæðið óhjákvæmilega til aukins kostnaðar eða skerðingar á þjónustustigi, en annars staðar eiga stjórnendur auðveldara með að framfylgja þessu. Ef fram fer sem horfir gæti farið svo að við munum ekki sjá allt það góða sem stytting vinnuvikunnar getur haft í för með sér. Stjórnendur gætu neyðst til að hagræða til að mæta auknum kostnaði sem getur aftur leitt til áhrifa á þjónustustig viðkomandi stofnunar. Í komandi kjaraviðræðum er mikilvægt að við horfumst í augu við stöðuna. Öll sækjumst við eftir fjölskylduvænum vinnutíma og markmiðið er eftirsóknarvert. En það þarf að ganga upp fyrir alla, starfsfólk, fyrirtæki, sveitarfélög og ríkið. Þetta er eitt af litlu málunum sem er svo stórt. Ályktunin snýst um vald og orð. Hún snýst um að fela ráðherra að skipa nefnd sem gerir tillögur að breyttum starfsheitum ráðherra. Orð, virðulegi forseti, skipta máli þó að við hugsum ekki oft út í merkingu þeirra í daglegri önn. Orð eru nefnilega mannanna verk og hafa merkingu, endurspegla samfélag og hugmyndir. Mig langar að ganga í þetta sinn á hólm við orðið ráðherra. Orðið leysti á sínum tíma af hólmi öllu þekkilegra orð, ráðgjafi, árið 1904 þegar konur voru ekki einu sinni með kosningarrétt og það þótti með öllu óhugsandi að konur gætu orðið ráðherrar. Orðið herra er vissulega ágætt til síns brúks, virðingartitill karlmanns sem gefur líka stundum til kynna hærri sess. En orðið er afskaplega afkáralegt þegar það er notað í starfsheiti sem vísar ekki einungis til karla eins og lengst af var. Enginn sagði herra Vigdís. Enginn segir herra biskup, nú þegar kona gegnir því starfi. Ísland sker sig úr þegar kemur að þessu starfsheiti; það er „minister“, „landsstýrimaður“, lögmaður, „chancellor“, „secretary“. Þetta eru dæmi um sambærileg heiti í öðrum löndum. Þetta starfsheiti, „herra forseti“, er úrelt menningarleif frá þeim tímum þegar karlar voru eina sýnilega kynið á opinberum vettvangi.

Virðulegi forseti. Í síðustu viku bárust frábærar fréttir fyrir ferðaþjónustu í landinu um tilkomu flugfélagsins Niceair og áform þess um reglubundið flug milli Akureyrar og Evrópu. Markaðsstofa Norðurlands og Austurbrú hafa lengi unnið saman að markaðssetningu þess helmings landsins sem þær starfa fyrir. Þessar fréttir skapa alveg nýjan grundvöll fyrir frekari samvinnu og eflingu ferðaþjónustunnar á Norður- og Austurlandi. Meðan millilandaflugið er undirstaða nýrra tækifæra er innanlandsflugið grunnþjónusta og liður í almenningssamgöngum. Loftbrúin, sem hleypt var af stokkunum í september 2020, er einmitt viðurkenning og staðfesting á því. Tilgangur hennar er að bæta aðgengi íbúa að miðlægri þjónustu og efla byggðir. Loftbrúin veitir 40% afslátt af heildarfargjaldi í áætlunarflugi innan lands fyrir fólk sem býr fjarri höfuðborgarsvæðinu.

og hver einstaklingur getur fengið allt að sex flugleggi á ári. Loftbrúnni hefur verið mjög vel tekið og tæplega 70.000 flugleggir hafa verið bókaðir á fyrstu 18 mánuðunum. Verkefnið þarf hins vegar að halda áfram að þróa með samfélaginu og tækninni. Það er fagnaðarefni að nú frá 7. febrúar var Loftbrúin víkkuð út og nú er tryggt að börn sem eiga foreldra sem búsettir eru á svæði sem hún nær til en eiga sjálf lögheimili utan þess, geta nýtt hana í flugferðir til og frá höfuðborgarsvæðinu til foreldra. Loftbrúna þarf að þróa áfram eins og áður sagði í samvinnu við flugfélögin. Vefir flugfélaganna verða að vinna með.

Virðulegi forseti. Á morgun mun fara fram hér í þinginu sérstök umræða um dýravelferð, bann við blóðmerahaldi.

Flestir leiðtogar vestrænna ríkja hafa fordæmt þetta harðlega og þó að hæstv. utanríkisráðherra hafi vissulega sagt að við munum fylgja efnahagsaðgerðum nágrannaþjóða okkar

Ófriðurinn austur frá mun hafa áhrif á alla okkar heimsmynd og hann mun hafa áhrif á öryggis- og varnarmál um álfuna okkar. Hann mun líka hafa áhrif á pólitíkina hér innan lands. Það er líklegt að neysluvörur hækki og olíuverð hækki enn meira, sem kyndir undir verðbólgu sem hefur áhrif á efnahagsmál hér og er sérstaklega alvarlegt þar sem ríkisstjórnin er í grundvallarafstöðu ósammála um hvernig hvernig skuli bregðast við núverandi ástandi. Atburðarásin mun líka kalla á aukinn vígbúnað hingað og þangað um heiminn og örugglega verður farið fram á aðsetur, varanlegt jafnvel, varnarliðs hér á Íslandi. Þá geta menn rétt ímyndað sér hvort hitni í kolunum á ríkisstjórnarheimilinu. En aðalatriðið er auðvitað það að við gerum allt sem við getum til að koma í veg fyrir meiri átök. Það er nauðsynlegt að bandamenn okkar og við séum miklu skýrari gagnvart Rússlandi þegar kemur að því hvaða meðulum verður beitt. Það gildir ekki síður um Ísland og ég kalla eftir skýrari afstöðu forsætisráðherra. Herra forseti. Rússneski herinn hefur hafið innrás í Úkraínu. Þetta er að gerast í Evrópu í næsta nágrenni við okkur. Ég hitti unga konu, unga móður í gær sem sagðist vera hrædd. Fjölmiðlar tala um mögulega yfirvofandi heimsstyrjöld og það heyrist ekkert í leiðtoga ríkisstjórnarinnar. Af hverju eru íslensk stjórnvöld ekki að tala við þjóðina? Af hverju er þingið ekki að fjalla um málið? Af hverju fellir formaður utanríkismálanefndar niður fasta fundi á tímum sem þessum? Síðasti fundur utanríkismálanefndar var 2. febrúar. Hvað veldur þessu öskrandi áhugaleysi? Ef stríðsógn og átök í næsta nágrenni við okkur kalla ekki á viðbrögð utanríkismálanefndar Alþingis, til hvers er þessi nefnd? Reyndar hefur minni hlutinn tryggt það að um málið verði fjallað á fundi nefndarinnar á morgun. Hver hafa svo önnur viðbrögð stjórnvalda verið við því að við erum hér mögulega á barmi heimsstyrjaldar? Forseti Íslands hefur áréttað samstöðu Íslands með aðildarríkjum NATO og það hefur utanríkisráðherra sömuleiðis gert, reyndar á samfélagsmiðlum á ensku svo það er e.t.v. frekar til alþjóðabrúks, en samt. Katrín Jakobsdóttir. hæstv. forsætisráðherra og formaður VG, hefur látið bíða eftir viðbrögðum sínum líkt og formaður utanríkismálanefndar, flokksbróðir hennar.

Þróun mála í austurhluta Úkraínu og framganga Rússlands er grafalvarlegt mál. Við erum að horfa upp á hættulegt og kolólöglegt þjóðréttarlegt fordæmi, ekki ósvipað því að eitthvert stórveldið myndi óvænt lýsa yfir sjálfstæði Vestfjarða og senda síðan herlið til Hólmavíkur. Við Íslendingar, peð í valdatafli heimsveldanna, sem eigum allt okkar undir alþjóðlegri samstöðu, þurfum að beita okkur gegn slíkum yfirgangi. Ef við stöndum ekki með vinum okkar, af hverju ættu þeir þá að standa með okkur? Það er allra hagur að halda friðinn og því ætti að vera forgangsmál að fá stríðandi fylkingar að samningaborðinu áður en til eiginlegra átaka kemur og Íslendingar ættu að leggja allan sinn þunga á að svo megi verða. Takist það hins vegar ekki og bandalagsþjóðir okkar láta verða af þeim viðskiptaþvingunum sem þær hafa boðað gegn Rússum ættum við að reyna að tryggja að aðgerðirnar beinist gegn efstu lögum rússnesks samfélags en ekki að almennum borgurum í Rússlandi sem hafa ekkert sér til saka unnið. Að sama skapi þurfum við Íslendingar að spyrja okkur stórra spurninga á næstu dögum ef til átaka kemur, t.d. hvort við munum bjóðast til þess að taka við úkraínsku flóttafólki sem gæti þurft að leita hér skjóls. Ég á von á að hæstv. utanríkisráðherra upplýsi þingið um stöðu mála við fyrsta mögulega tækifæri, ekki síst um viðbrögð íslenskra stjórnvalda og mögulega þátttöku í sameiginlegum aðgerðum með bandalagsþjóðum.

hefur stjórnmálasagan sýnt okkur að einhliða stuðningur ráðherra við hernaðaraðgerðir er ekki líklegur til vinsælda. Virðulegi forseti. Mig langar að hefja vegferð mína hér í ræðustóli á brýningu hvað varðar verkefnið Störf án staðsetningar. Samantekt Byggðastofnunar frá því í ágúst síðastliðnum dregur fram að 64% landsmanna búa hér á höfuðborgarsvæðinu en þar er hlutfall stöðugilda ríkisins 71%. Hins vegar er hlutfall íbúa á landsbyggðinni 36% og stöðugildin 29%. Þennan mismun þarf að leiðrétta. Samkvæmt nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar, hvað varðar fjölda, stærð og stærðarhagkvæmni stofnana, störfuðu árið 2021 22.000 manns í um 17.000 stöðugildum hjá ríkinu. Þar er frátalið starfsfólk ráðuneyta og hlutafélaga í eigu ríkisins. Könnun sem beint var til stofnana á höfuðborgarsvæðinu frá í mars 2020 sýndi fram á að mögulegt væri að auglýsa um 890 störf án staðsetningar. Svigrúmið er því sannarlega til staðar. Auglýsingar á Starfatorgi á störfum án staðsetningar eru hins vegar enn of fáar og ekki alltaf augljóst í auglýsingunni að um starf án staðsetningar sé að ræða. Þessu þarf að breyta og betur má ef duga skal, sérstaklega ef breyta á stöðunni með jafnræði íbúa landsins hvað varðar aðgengi að opinberum störfum í forgrunni. Nauðsynlegt er að fjármagn fylgi góðum hug. Þá er ég vísa til þess

Reynslan sýnir að staðsetning opinberra starfa og stofnana er ekki einungis byggðaaðgerð heldur góð ráðstöfun á fjármagni. Starfsmannavelta er lítil (Forseti hringir.) og vel helst í sérhæfingu og sérþekkingu starfsmanna.

Virðulegur forseti. Það er súrrealískt að á sama tíma og hæstv. dómsmálaráðherra kemur inn í þingið með lagafrumvarp til að bregðast við mútubrotum sé aðstoðarmaður hans að hamast á blaðamanni í útvarpsþætti og þráspyrja hann um gögn sem vísað gætu á heimildarmenn, og ekki bara hvaða gögn sem er heldur gögn sem tengjast einum anga stærsta mútumáls Íslandssögunnar sem hefur verið til rannsóknar í nokkrum löndum. Þetta er svo sérstakt að ég verð eiginlega að fá að árétta: Á meðan dómsmálaráðherra er í þinginu að reyna að efla viðbragð gegn mútubrotum er aðstoðarmaður hans opinberlega að pönkast í blaðamanni og krefjast þess að hann brjóti fjölmiðlalög með því að upplýsa um gögn sem vísað gætu á heimildarmenn sem tengjast risastóru mútumáli. Samhengið er einfalt. Stórfyrirtæki er grunað um alvarlegt brot. Það voru fjölmiðlar sem upplýstu um brotið. Fyrirtækið bregst við með árásum á blaðamenn. Fjölmiðlar upplýsa um hverjir eru á bak við árásirnar. Þeir sem taka sér sjálfkrafa stöðu gegn fjölmiðlunum í þessari atburðarás en þegja yfir framgöngu fyrirtækisins eða verja það jafnvel eru á glerhálum villigötum. En þótt Baldur og Konni séu víða vona ég heitt og innilega að aðstoðarmaðurinn sé ekki að bergmála einhver viðhorf ráðherrans um að fjölmiðlar upplýsi um gögn sín og heimildarmenn sem njóta verndar samkvæmt lögum. Að þessi rödd komi úr ráðuneytinu sem er yfir löggæslu, ákæruvaldi og dómurum í landinu er hins vegar ekki traustvekjandi. Að þessi rödd heyrist hæst þegar hagsmunir útgerðarfyrirtækis kalla á er ekki þægilegt. Þetta viðhorf afhjúpar hvers vegna við höfum áhyggjur af stöðu blaðamanna sem afhjúpa spillingu. Svona skilningsleysi, byggt á trénuðu viðhorfi til fjölmiðlafrelsis, er hættulegt. Það er ekki bara einhver sérviska blaðamanna eða nöldur í stjórnarandstöðu að halda slíku fram. Tveir ráðherrar í ríkisstjórninni hafa stigið fram og sagst vera brugðið og þungt skref að blaðamenn séu með réttarstöðu sakbornings. Samherjamálið er ein ástæða þess að Ísland er fallið í 16. sæti yfir fjölmiðlafrelsi í heiminum. Það er talsvert alvarlegra mál en að lenda ítrekað í 16. sæti í Eurovision. Það er hins vegar alvarlegast af öllu að afmarkaður hluti þjóðarinnar skuli ekki átta sig á þessari einföldu staðreynd. Virðulegi forseti. 145 dagar, fimm mánuðir. Það er tíminn síðan ungri konu var nauðgað á mjög ofbeldisfullan hátt eftir að hafa verið byrlað. 145 dagar síðan hún mætti í áfalli á neyðarmóttöku vegna kynferðisbrota. 145 dagar síðan henni var tjáð að hún væri með eina alvarlegustu áverka eftir slíkt brot sem sést hefðu á Hún treysti sér ekki til að kæra brotið sama dag en fékk úthlutað tíma í skýrslutöku þremur dögum eftir brotið. Nú, 145 dögum seinna, hefur gerandi ekki verið kallaður til skýrslutöku, gerenda hefur ekki einu sinni verið tilkynnt um kæruna og gerandinn hefur ekki hlotið réttarstöðu sakbornings. Ástæðan sem lögreglan gefur er tímaskortur og að þar sem brotið var tilkynnt þremur dögum eftir að það var framið þá flokkist það sem gamalt brot og fái því ekki forgang. Þetta er sá raunveruleiki sem þolendur kynferðisbrota búa við. Fögur loforð um efndir eða áætlanir til að bæta hlutina breyta ekki miklu. Það er á ábyrgð okkar þingmanna að tryggja að það fjármagn og sá stuðningur sem þörf er á til að fyrirbyggja þennan raunveruleika sé sýndur í verki. 145 dagar af óvissu, 145 dagar af óréttlæti og 145 dagar af ótta. Virðulegur forseti. Það opnaðist óvænt gluggi inn í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar nú nýlega þegar bréf sem starfsmenn vetrarþjónustu borgarinnar höfðu sent yfirmönnum sínum komst í almenna umræðu. Starfsmenn vetrarþjónustunnar höfðu fengið sig fullsadda af ástandinu sem þeir lýstu, með leyfi forseta, þannig að afstaða borgarinnar mótaðist af hringlandahætti, þekkingar- og skilningsleysi á verkefninu og virðingarleysi í garð þeirra sem því sinna. Í lok bréfsins var svo kvartað undan mismunun, hroka og einelti sem væri rótgróið í Reykjavíkurborg og bréfritarar vildu rekja til þess að þeir væru ekki langskólagengnir. Þetta er nöturleg lýsing þeirra sem vinna baki brotnu við að tryggja að íbúar höfuðborgarinnar komist leiðar sinnar, götur og stígar séu mokaðir með forsvaranlegum hætti og hálkuvörnum sinnt. Þetta snýst nefnilega ekki bara um að íbúar borgarinnar og þeir sem sækja hana heim komist leiðar sinnar í hefðbundnum erindisrekstri hversdags heldur er þetta mikilvægt öryggisatriði. Sjúkrabílar, slökkviliðsbílar, lögregla og fleiri þurfa að komast leiðar sinnar. Sérstaklega þótti mér nöturlegt þegar fréttir voru sagðar af því að fólk í sambýlum borgarinnar hefði gleymst en það hafði verið innilokað svo dögum skipti vegna færðar. Virðulegur forseti. Hvað er það sem veldur? Er þetta misskilin leið meiri hlutans í borginni til að minna á hatur sitt á fjölskyldubílnum? Er meiri hlutinn tilbúinn til að fórna svo miklu miklu að hjólandi og gangandi séu látnir líða fyrir, enda öllum orðið ljóst að svokallaðir virkir ferðamátar, sem eru t.d. gangandi og hjólandi, verða nú um stundir að líða fyrir þetta stríð borgarinnar við fjölskyldubílinn? Stefna Reykjavíkurborgar gagnvart nagladekkjum verður síðan einn stór brandari þegar viðbrögð síðustu daga eru skoðuð. Þessum árásum á samgöngukerfið verður að linna. Það þarf kannski ekki að koma á óvart að starfsmenn vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar séu ekki virtir viðlits af þeim sem ofar sitja í skipuritinu en þegar það fólk sem mest þarf á þjónustu að halda er farið að líða fyrir þá er mál að linni.

Virðulegi forseti. Ég vil tileinka þessa fyrstu ræðu mína landsbyggðinni, áherslumálum sem brýnt er að vinna að og mikilvægi þess að landsbyggðin eigi sína rödd, sterka rödd. Í aðdraganda alþingiskosninga komu áherslur íbúa á landsbyggðinni glöggt fram. Öflugar samgöngur og aðgangur að góðri heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónustu við landsbyggðina þarf að stórbæta. Það er hægt á mjög hagkvæman hátt með fjarheilbrigðisþjónustu, auknu fjármagni í nauðsynlegan tækjakost og því að auka viðveru sérfræðinga í heimabyggð. Þessu þarf að koma í verk. Í Reykjavík er sérhæfða heilbrigðisþjónustan staðsett. Bregðast þarf því skjótt við veikindum í kjölfar bráðagreiningar á landsbyggðinni og kalla til sjúkraflug. Þá tekur við biðin eftir sjúkraflugi og flugtíminn suður. Ég hef því gríðarlegar áhyggjur af Reykjavíkurflugvelli. Líf og heilsa okkar landsmanna liggur með þeirri ákvörðun að ekki verði hreyft við honum og ég vil hvetja þingmenn til að vinna að því að hann verði áfram í Vatnsmýrinni, byggt á lögum um almannahagsmuni. Öflugar samgöngubætur eru kostnaðarsamar en vilji meiri hluta íbúa og sveitarstjórnarfólks á landsbyggðinni er að koma að fjármögnuninni með blandaðri leið sem felur í sér að íbúar greiði hálfa framkvæmdina með veggjöldum og ríkið hinn helminginn. Með þessari aðferðafræði má ekki gleymast að fara verður hraðar í uppbyggingu á öflugum samgöngubótum um allt land. Landsbyggðin er gjöful með gríðarlega verðmætasköpun og aðlaðandi er fyrir fólk og fyrirtæki að setjast þar að. Tryggjum því öflugar samgöngur milli byggðakjarna, góða heilbrigðisþjónustu í heimabyggð, störf án staðsetningar, áframhaldandi þróun Loftbrúar og nauðsynlega uppbyggingu í takt við verðmætasköpun á svæðinu.

Virðulegi forseti. Mig langar að staldra aðeins við og ræða tengslin milli gagnrýninnar sjálfstæðrar blaðamennsku og lýðræðis. Svo að ég vitni í Nelson Mandela, með leyfi forseta, eru frjálsir fjölmiðlar einn af hornsteinum lýðræðisins. Þegar grafið er undan faglegri blaðamennsku í almannaþágu er það merki um veikara lýðræði. Hæstv. forsætisráðherra fór í gær yfir þann sterka lagalega grundvöll sem hún hefur komið í gegnum þingið til að styrkja stöðu fjölmiðla, til að mynda tillögu um endurskoðun upplýsingalaga, sem var samþykkt 2019, og tillögu um vernd uppljóstrara, sem var samþykkt árið 2020. Ég nefni þetta hér af því að þessi lagalegi grunnur er gríðarlega mikilvæg forsenda þess að hér á landi sé blaðamönnum og öðrum fjölmiðlum fært að stunda sína vinnu, án ótta við afleiðingar, og sjá landsmönnum þannig fyrir flæði upplýsinga um málefni sem varða samfélagið allt; upplýsingum sem geta komið sér illa fyrir valdamikla einstaklinga og fyrirtæki þegar sannleikurinn leiðir eitthvað misjafnt í ljós. En lög eru túlkunaratriði. Við sjáum það þegar fjórir blaðamenn eru kallaðar til yfirheyrslu lögreglu með réttarstöðu grunaðra. Það er gert með vísun í hegningarlög um kynferðislega friðhelgi sem að mínu viti ætti að vera ljóst að eiga ekki við hér. Svona frjálslegum túlkunum á lagarömmum þurfum við að sporna gegn því að þær skapa óöryggi og ógn fyrir fjölmiðlastéttina, fjórða valdið. Þetta atvik er ástæðan fyrir því að Ungir sósíalistar, Ung Vinstri græn, Uppreisn, ungliðahreyfing Viðreisnar, Ungir jafnaðarmenn og Ungir Píratar efndu til mótmæla gegn aðför að fjölmiðlafólki síðastliðinn laugardag. Á næstu dögum munu þessar ungliðahreyfingar, auk ungliðahreyfingar Framsóknarflokksins, koma saman og gefa út sameiginlega yfirlýsingu. Þetta er til fyrirmyndar og vil ég nýta vettvanginn til að biðla til þingheims að við myndum skjaldborg um að lög séu túlkuð með lýðræði og mannréttindi að leiðarljósi.

dag. Ég er glöð að heyra þá samstöðu sem virðist ríkja hjá þingmönnum hér í íslenska þinginu, samstöðu með þeim ákvörðunum og yfirlýsingum sem hæstv. utanríkisráðherra hefur gefið, samstöðu með vinum okkar í vestrænum löndum og þeirri ákvörðun að við munum auðvitað standa þétt á bak við okkar vini og nágranna.

Á morgun er ég á leið til Vínarborgar þar sem ég mun taka þátt í vetrarfundi ÖSE-þingsins og það er alveg ljóst að málflutningur minn verður í sama anda og íslenskra stjórnvalda og vina okkar í vestrænni samstöðu. Ég hvet aðra þingmenn til að nýta tækifærið í alþjóðasamstarfi okkar til að tala ávallt fyrir mannréttindum og því að alþjóðalög séu ávallt virt því að það eru örugglega fá ríki í heiminum sem eiga jafn mikið undir því og einmitt litla Ísland, herlausa þjóðin í norðri.

Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp á þingskjali 589 sem er 349. mál um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. Hér á eftir fer framsöguræða mín um málið. Þetta frumvarp varðar veiðistjórn á sandkola og hryggleysingjum. Markmið frumvarpsins er að stuðla að verndun og hagkvæmni þeirra stofna sem hér er rætt um og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu á sama hátt og á við um nýtingu annarra nytjastofna. Markmiðið með þessu frumvarpi er að koma á betri stjórn veiða á hryggleysingjum og sandkola í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og stuðla að meiri hagkvæmni við þessar veiðar. Með frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að heimilað verði að úthluta aflahlutdeild til veiða á nytjastofnum hryggleysingja með staðbundnum hætti. Þar sem gildandi lög gera ekki ráð fyrir staðbundinni aflamarksstýringu þessara nytjastofna er með frumvarpinu lagt til að ráðherra verði veitt heimild til að úthluta aflahlutdeild þannig að sérstök aflahlutdeild komi fyrir hvert afmarkað veiðisvæði, enda eru þessir nytjastofnar lítt hreyfanlegir og tekur aflaráðgjöf Hafrannsóknastofnunar mið af því. Í öðru lagi er lagt til að tekin verði upp aflamagnsstjórn á sæbjúgum, sem er tegund hryggleysingja. Með því að stjórna veiðum með aflamarki er sjálfbær nýting stofnanna betur tryggð þar sem úthlutun byggist á vísindalegum grunni. Aukin sókn hefur verið í veiðar sem getur leitt til kapphlaups þegar lokunum er beitt í kjölfar þess að hámarksafla samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar er náð. Þá er tekið á vafa um það hvort ráðherra sé yfir höfuð heimilt að úthluta aflamarki til veiða á sæbjúgum og lagastoð fyrir því þá tryggð. Þannig er lagt til að við lög um stjórn fiskveiða bætist ákvæði til bráðabirgða þar sem mælt er fyrir um að við upphaf fiskveiðiársins 2022–2023 skuli setja sjálfstæða aflahlutdeild í sæbjúgum á hverju veiðisvæði sem skilgreint er í reglugerð um veiðar á sæbjúgum. Auk þess er lagt til að aflahlutdeild í sandkola verði afmörkuð nánar en í dag eru veiðar á sandkola frjálsar frá Snæfellsnesi norður um og að Eystrahorni en lúta aflamagnsstjórn utan þess svæðis. Tillagan er í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar sem hefur lagt til að öll sandkolamið verði undir aflamarki. Þannig er lagt til að sett verði bráðabirgðaákvæði við lög um stjórn fiskveiða sem mæli fyrir um hlutdeildarsetningu sandkola í allri landhelginni. Síðustu ár hefur sókn í sandkola verið talsvert langt umfram veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar

Blandað kerfi frjálsra veiða og aflahlutdeildar hefur því ekki virkað sem skyldi til að tryggja að veiðar séu innan vísindalegrar ráðgjafar í þessu tilviki.

Frumvarpið er mikið breytt, svo að því sé til haga haldið, þar sem úr frumvarpinu hafa verið felld ákvæði sem vörðuðu veiðistjórn grásleppu en um hana voru skoðanir skiptar í nefndinni og í umsögnum sem bárust. Það er von mín að frumvarpið muni nú ná fram að ganga enda um framfaramál að ræða fyrir veiðistjórn á hryggleysingjum og sandkola. Virðulegi forseti. Ég hef nú rakið meginefni frumvarpsins sem slíks en vil að öðru leyti vísa til þeirrar greinargerðar sem fylgir þar sem ítarlega er fjallað um efni frumvarpsins.

að grásleppuveiðar og kerfi grásleppuveiða verði á þessu ári? Er þá horft til þess að það verði óbreytt frá því sem verið hefur? Með hvaða hætti sér hæstv. ráðherra fyrir sér að mæta t.d. þeirri stöðu sem kom upp í hittiðfyrra, því nú byrja veiðimenn veiðar á mismunandi tíma ársins,

þarf ég að taka afstöðu til þess hvaða mál af þeirri þingmálaskrá skuli lögð fram um leið og ný ríkisstjórn tekur við. Ég taldi rétt að leggja fram öll þau mál sem væru til þess fallin að ná afgreiðslu hér í þinginu og þess vegna skynsamlegra að hluta þetta tiltekna mál í sundur og freista þess að ljúka við þann hluta frumvarpsins sem sátt væri um. Það er ekki þar með sagt að það þurfi ekki að fara betur yfir veiðistjórn á grásleppu og um það eru, eins og kemur fram í máli hv. þingmanns, töluvert töluvert andstæð sjónarmið. Svo öllu sé til haga haldið þá eru grásleppuveiðimenn víðast hvar sjálfir á því að rétt sé að hlutdeildarsetja grásleppu þó að Landssamband smábátaeigenda sé á öndverðum meiði. meiði. Þessi niðurstaða varð úr, að leggja fram þennan hluta frumvarpsins óbreyttan þar sem um er að ræða veiðistjórn á sandkola og hryggleysingjum þar sem um þann hluta frumvarpsins væri ekki ágreiningur.

Þá liggja fyrir ýmist þær ákvarðanir sem áður hafa verið teknar og þær ákvarðanir sem í loftinu liggja og síðan þær tillögur sem við komum til með að vinna úr á hv. Alþingi. Það er

Varðandi sandkolann er spurning til hæstv. ráðherra: Hvernig dettur nokkrum heilvita manni í hug að setja tegund í aflamark sem er fyrst og fremst meðafli og aukaafli? Það er eiginlega enginn

að fara að vísindalegri ráðgjöf hvað varðar úthlutun aflaheimilda. Ég held að það sé ekki hjálplegt að efast um að það sé heilvita fólk sem ráðleggur okkur í þeim efnum.

Sandkoli var hlutdeildarsettur fyrir aldarfjórðungi á hluta landsins en veiðar frjálsar utan þess svæðis. Síðustu ár hefur aflinn þar sem veiðar eru frjálsar aukist mjög þannig að við því þarf að bregðast.

nema hann vilji leiðrétta það í sínu seinna andsvari — að það eru mjög mörg atriði sem greina í sundur þar sem við erum að tala um staðbundna

sett hér og í raun og veru myndað þann ramma um nýtingu sjávarauðlindarinnar sem við erum öll bundin af þá er gert ráð fyrir því að Hafrannsóknastofnun sé sú stofnun sem veitir okkur vísindalega ráðgjöf. Ég tel afar mikilvægt að virða þá ráðgjöf. Ég tel afar mikilvægt, ekki síður sem stjórnmálamaður sem leggur mikla áherslu á græn sjónarmið í einu og öllu, að varúðarnálgun sé viðhöfð í þessu efni sem öðrum þegar við erum að glíma við og eiga við nýtingu vistkerfa. Virðulegur forseti. Þótt þingmaður sá sem hér spyr telji sig vita betur þá dugar það mér ekki sem ráðgjöf um aflahlutdeild.

Í greinargerð með frumvarpinu stendur, með leyfi forseta: „Lög um stjórn fiskveiða eru öðrum þræði reist á mati á því að sú hagkvæmni, sem leiði af varanleika aflahlutdeildar og heimildum til framsals hennar og aflamarks, stuðli að arðbærri nýtingu fiskstofna fyrir þjóðarbúið í samræmi við markmið 1. gr. laganna.“ Sem hljómar svo, með leyfi forseta: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki

sem ætti að gera í þessu gjafakvótakerfi sem við erum í. En svo kemur þetta frumvarp sem dettur inn í nákvæmlega sama far

Þá velti ég því fyrir mér hvort fólk meini í alvörunni eitthvað með því að það þurfi að gera eitthvað í þessu kerfi til að koma í veg fyrir það hvernig auðurinn safnast á mjög fáar hendur en ekki til sameignar okkar allra.

varðar þorsk til að mynda og þann umbúnað sem þar er og ég held að það sé mikilvægt að við höldum því til haga. Það er rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að við þurfum á skýrara eftirliti að halda. Við þurfum ekki síst á skýrara eftirliti að halda með því sem lýtur að tengdum aðilum í sjávarútvegi og því að aflaheimildir séu að safnast á mjög fárra hendur. Þetta skiptir máli og þetta skiptir ekki bara máli vegna þess að við höfum sett okkur reglur heldur skiptir þetta líka máli vegna þess að það er gegnumsneitt sú tilfinning og sú sannfæring meðal almennings í landinu að kerfið sé ekki sanngjarnt og við því þarf að bregðast. Mig langar líka til þess vegna þess sem kom fram í fyrra andsvari um varúðarreglu og af því að þetta er mikilvægur þáttur að þegar við erum að tala um umgengni við náttúruna, það á við hvort sem er á sjó eða landi, að þegar varúðarreglu er beitt þýðir það að við getum aldrei borið því við að við höfum ekki nægilegar upplýsingar og að þar með getum við gengið um auðlindina eins og okkur sýnist. Við getum aldrei borið því við að okkur vanti upplýsingar og að þess vegna getum við yppt öxlum. Ef okkur vantar upplýsingar eigum við að gæta varúðar og það er þess vegna sem ég legg áherslu á að þótt við höfum ekki fullnægjandi upplýsingar að öllu leyti að því er varðar grundvöll ráðgjafar þá eigum við að láta náttúruna njóta vafans.

Er eitthvað öðruvísi við þetta sem við, eins og ráðherra segir, þurfum að gera eitthvað í? Hvernig er hægt að gera eitthvað í því þegar við erum að setja fram einhverjar nýjar tegundir eða aukalega í kvótasetningu,

En það breytir því ekki að við þurfum að ganga fram að því er varðar skýrara eftirlit, skýrari afstöðu stjórnvalda og beitingu stjórntækja í þá veru að almannasjóðir séu að njóta arðsins af auðlindinni

til. Ég geri ráð fyrir því, virðulegur forseti, að í lok þessarar viku muni ég kynna bæði efnisatriði og tímalínu þess verkefnis að fara í skoðun á þessum málum.

eða stofn sem sjómenn og útgerðarmenn hafa eytt löngum tíma í, miklum peningum og lent í alls konar brasi við að finna.

og það gerðist hér líka þegar var búið að virkja flest veiðisvæðin. Það hefur komið fram að u.þ.b. 6.000 tonn voru veidd þegar mest var og nú er búið að skera það niður í rúmlega 2.000

sem höfðu það í för með sér að heildarkvótinn var veiddur upp á örskömmum tíma og það sem átti að vera heilsársvinnsla og -störf urðu hlutastörf nokkrar vikur á ári og markaðurinn

Þannig unnu þeir sjálfir, tóku fram fyrir hendur okkar í þinginu og skiptu á sig veiðisvæðum og heimildum til þess að aflabrögðin og vinnslan myndu haldast í hendur og markaðirnir myndu lifa og gefa eins hátt verð og mögulegt Þetta var verulega athyglisvert samstarf sjómanna og útgerða, að skipuleggja sjálfir veiðarnar til að koma í veg fyrir ólympískar veiðar.

Síðan hefur líka komið hérna fram að Hafró hafi gefið ráðgjöf um veiðar á sæbjúgum. Ég er alveg sannfærður um að Hafrannsóknastofnun hefur fengið allt of lítinn pening til að sinna þeim rannsóknum og hefur nú kannski byggt sínar skoðanir á því,

þannig að hún er tekin út. Ég held að svæðaskiptingin og kvótasetning á svæðin sé bara mjög eðlileg niðurstaða í ljósi þess hvers konar veiðar þetta eru.

þessa umræðu og spurningar um framsal veiðiheimilda sem við erum alltaf að tala um hér — eða við erum ekki alltaf að tala um það nema kannski hérna á bak við. Við tölum kannski of lítið um það hérna í þinginu, mjög mikið feimnismál. En af

Það er auðvitað ekki hugsun löggjafans að slíkt sé mögulegt. Ég held að það hafi aldrei verið hugsunin hjá þeim sem voru sammála því að framsal ætti að vera heimilt, þó að Sjálfstæðisflokkurinn hafi þá verið á móti því, eins og kom fram í Verbúðinni.

skiptast á aflaheimildum en ekki leigja gegn peningum eða selja aflaheimildir, vegna þess að þeir sem fá aflaheimildir og ætla að selja þær innan nokkurra daga eða stutts tíma hafa nú lítið við þær að gera annað en að við séum að búa til fjármagn fyrir þá.

hér er hryggleysingi sem við erum að kvótasetja og það er allt sem mælir með því að þannig verði veiðum og vinnslu á þessum fiski stjórnað

Ákveðnar málamiðlanir hafa verið lagðar hér fram og ég vil nefna dæmi.

um að hrófla ekki við veiðigjöldunum. Allir vita að við viljum markaðsleiðina en við sögðum: Gott og vel, við ætlum ekki að hrófla við þeim hluta frumvarpsins. En við skulum tímabinda samninga, stíga það skref sem til að mynda Einar Kristinn Guðfinnsson, fyrrum þingmaður Sjálfstæðisflokksins,

að það sé óheppilega fljótt að gerast að við séum að búa til þessi verðmæti og þau verða síðan ekki að verðmæti fyrir þá sjómenn sem höfðu hugsað til þess. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að núna stígum við skref, hænuskref, til þess að binda þetta aðeins og festa í sessi

Við munum alveg hvernig þetta var. Þetta var allt á rassgatinu. Hver einasta útgerð í landinu var meira og minna á rassgatinu, allt of margir bátar og það þurfti að hagræða. Þetta var leiðin. Margar þjóðir voru að gera þetta. Við fórum þessa leið og hún heppnaðist mjög vel hjá okkur vegna þess að útgerðin gengur vel og við eigum að fagna því.

Virðulegi forseti. Hér ræðum við aðkallandi frumvarp um veiðistjórn sandkola og hryggleysingja. Á síðastliðnum árum höfum við séð nauðsyn þess að veiðistjórn þessara sjávartegunda verði skilvirkari, sjálfbærri og fyrirsjáanlegri. Veiðinni hefur hingað til verið stjórnað með ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar á hverju veiðisvæði fyrir sig. Það hafa nær allir aðilar sem málið varðar sammælst um að setning aflahlutdeildar á svæðisbundnum tegundum sé til hagsbóta. Það á við um bæði þær opinberu stofnanir og þá einkaaðila sem vinna í geiranum. Það er því tímabært að farið verði í slíkar aðgerðir t.d. varðandi sæbjúgu. Sumar svæðisbundnar tegundir eru ekki hlutdeildarsettar og skaðleg veiðistjórn er við lýði. Hafrannsóknastofnun lokar hverju svæði fyrir sig með reglugerð þegar stofnunin telur aflann hafa farið yfir það sem ráðlagt er. Ekki er hægt að vita nákvæma dagsetningu þeirrar reglugerðar. Í því felst ákveðin óskilvirkni og ófyrirsjáanleiki fyrir þá sem stunda þessar veiðar að atvinnu. Þetta hefur ítrekað gerst á síðustu fiskveiðiárum og í kjölfarið hefur afli sæbjúgna dregist saman, sem leiðir til mikils kapphlaups um veiðarnar, verri umgengni um afla og minni verðmætasköpunar. Úr þessu öllu verður afkoman verri og áhuginn á veiðunum dvínar. Varðandi sandkola þá er verið að gera veiðarnar aðgengilegri um allt land með frumvarpi þessu. Nauðsynlegt er að endurreikna aflahlutdeild í sandkola sem tekur mið af landhelginni í heild. Núverandi fyrirkomulag er ekki nógu markvisst yfir landið. Með frumvarpinu náum við skilvirkari stjórn á veiðunum og tryggjum að tækifærin verði til staðar þvert yfir landið. Með þessum breytingum auðveldum við aðgengi að starfsgreininni í þokkabót. Sú staða hefur komið upp í veiðistjórn að veiðar hafa verið stoppaðar þegar heildarafla er talið náð, þó að veiði hafi ekki verið hafin á sumum svæðum. Þetta hefur t.d. gerst í veiðistjórn grásleppu, og það eru einmitt svona tilfelli sem þetta frumvarp kemur í veg fyrir varðandi sandkola og hryggleysingja. Þessar breytingar eru taldar til bóta í aðkallandi málum og ég fagna því að við ætlum að gera veiðarnar markvissari, sjálfbærari og aðgengilegri. Við komum í veg fyrir ofveiði og brottkast ásamt því að gera líf veiðimanna fyrirsjáanlegra og auðveldara. Hins vegar er vert að minnast á að frumvarp þetta er í raun endurflutt frá síðasta kjörtímabili. Það hefur tekið töluverðum breytingum líkt og hæstv. ráðherra kom inn á áðan. Helsta breytingin er án efa að öll ákvæði um breytingu á veiðistjórn grásleppu hafa verið felld brott eins og fram kemur í greinargerð. Fyrrverandi sjávarútvegsráðherra hafði flutt frumvarp sem varðaði veiðistjórn þeirra tegunda sem við ræðum hér í dag sem og veiðistjórn grásleppu. Virðulegi forseti. Þó svo að efni þess frumvarps sem við ræðum í dag sé gott og nauðsynlegt þá liggur fyrir að þörf er á frekari aðgerðum varðandi veiðistjórn grásleppu.

Þeir sem veiða grásleppu hafa knappan tíma eða almennt í kringum mánuð, en á hverju fiskveiðiári er dagafjöldinn tilviljunarkenndur. Hver dagur verður því mjög dýrmætur og fyrirkomulagið tekur ekki tillit til veðurs, veikinda, bilana eða slíkra þátta sem leiða til þess að fiskveiðiskip missa af degi. Annað dæmi væri að veiðar eru sum staðar heimilaðar síðar en á öðrum svæðum vegna reglna um friðanir, þá sérstaklega vegna æðarvarps og dúntekju. Þetta allt leiðir til þess að veiði á grásleppu er óþarflega erfið. Mikið kapphlaup myndast, ofveiði verður og nýliðun er lítil. Það er nær óraunhæft að stíga sín fyrstu skref í þessum iðnaði vegna þessa. Á síðasta ári hafa 150 grásleppuútgerðir lagt árar í bát. Talið er að það sé aðallega sökum fyrrgreindra aðstæðna. Grásleppuútgerðir og handhafar grásleppuleyfa hafa ítrekað kallað eftir breytingum á fyrirkomulaginu. Meiri hluti þeirra er hlynntur því að grásleppa lúti veiðistjórn með aflamarki og hafði samþykkt efni fyrra frumvarps. Þetta eru einstaklingarnir sem vita hvað þarf að bæta innan greinarinnar og mikilvægt er að við hlustum á sjónarmið Við getum lengi rætt þær erfiðu aðstæður sem umræddir aðilar glíma við á hverju fiskveiðiári, en ég vil nýta tækifærið hér og spyrja hæstv. ráðherra hver næstu skref hans eru varðandi grásleppu. Hyggst ráðherra leggja fram frumvarp þess efnis að fyrirkomulag við veiðistjórn grásleppu sæti breytingum? Ef svo er, þá vil ég spyrja hvernig breytingar hæstv. ráðherra hefur í huga.

skýri í raun og veru þá stöðu sem við erum í núna að því er varðar þetta tiltekna frumvarp með þeirri staðreynd að það var ekki síst mitt pólitíska mat að það færi betur á því að ljúka við þann hluta frumvarpsins sem ekki sætti svo miklum ágreiningi sem var um þann þátt sem laut að grásleppunni. Sú stjórn sem er núna fyrir hendi er sú að það er takmarkaður fjöldi leyfa sem er einhvers konar kvótasetning þó að hún heiti eitthvað annað. Það kerfi er auðvitað vandasamt og það er augljóslega ekki sátt um þá leið þannig að ég hef gert mér far um að hlusta eftir sjónarmiðum, ekki síst hjá þeim sem eru í þessum veiðum, stunda þessar veiðar. Ég hef hitt grásleppusjómenn sem stunda þessar veiðar við Breiðafjörð og er með á minni dagskrá að hitta fleiri. Ég hef ekki sett frumvarp af þessu tagi á mína þingmálaskrá á þessu þingi en tel að við eigum að halda þessari umræðu hér vakandi í ljósi þess að að um þessi mál þarf að búa með einhverjum þeim hætti að að það sé fullnægjandi, bæði fyrir stofninn sem slíkan og þau sem stunda þessar veiðar.

Ég vil því hvetja hæstv. ráðherra til að vinna vel í þessu máli og brýna hana til þess að vinna frekar í þessu máli því að það er þörf á breytingum í starfsgreininni, bara virkilega. Og ef núverandi ástand verður áfram við lýði gætum við horft upp á frekara brottfall innan greinarinnar ásamt takmarkaðri nýliðun sem er alvarleg staða. Þannig að ég hvet hæstv. ráðherra til að vinna þetta frekar.

breytingar á lögum um stjórn fiskveiða, með leyfi forseta: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.“ Nú var það tuggið ansi vel ofan í okkur í sjónvarpsseríu á liðnum vikum að framkvæmdin væri samt ekki svona, að framkvæmdin væri

Í tilefni þessa frumvarps og þess almenna vandamáls sem við erum að glíma við í íslensku samfélagi að það þurfi að skapa meiri sátt um fiskveiðistjórnarkerfið myndi ég vilja segja að kannski er rangt til orða tekið að það eigi að skapa meiri sátt. Við þurfum að tryggja sanngirni. Það er lykilatriði. Ef við höfum á tilfinningunni að það sé sanngjarnt kerfi þá er sjálfkrafa sátt um það.

Þetta er endurútgáfa á spilinu frá 1977. Ég er einu ári eldri en þetta spil. Það er orðið ansi gamalt. Það er annað sem er merkilegt við þetta. Það er einmitt eldra en kvótakerfið.

hér við strendur núna. Þessi kassi er gríðarlega upplýsandi gagn

við, kerfið sem við erum að segja að þurfi að mynda sátt um, ekki að það þurfi að vera sanngjarnt heldur að það þurfi að mynda sátt um það? Ég tel að það eigi einmitt að vera sanngjarnt. Við erum búin að spila of lengi í því. Bankinn er tómur. Þetta er endurútgáfa á spili sem er frá 1977 og ég held að það sé lýsing á því hvað við þurfum ekki að gera. Við þurfum ekki að endurútgefa þetta spil. Við þurfum ekki að endurútgefa kvótakerfið. Við þurfum að gera nýtt.

Ef sjórinn hlýnar þá fer hann að veiðast meira fyrir norðan hjá útgerðum sem ekki hafa yfir neinum kvóta að ráða. Með þessu frumvarpi er matvælaráðherra að búa til enn einn hvata til brottkasts og matarsóunar.

með leyfi forseta: „Sæbjúgnastofnar við Ísland eru taldir meðal þeirra stofna þar sem undirliggjandi gögn fyrir stofnmat eru rýr eða takmörkuð Það eru ekki upplýsingar um þessa stofna. Það eru engin líffræðileg rök fyrir því að setja þá undir kvóta. Það er alveg kristaltært. Hæstv. ráðherra minntist hér á varúðarregluna. Við skulum fjalla aðeins um hana líka hér.

Skorti á vísindalegri fullvissu, þar sem hætta er á alvarlegu eða óbætanlegu tjóni, skal ekki beitt sem rökum til að fresta kostnaðarhagkvæmum aðgerðum sem koma í veg fyrir umhverfisspjöll.“ þar sem hætta er á alvarlegu og óbætanlegu tjóni. Það er engin hætta á óbætanlegu eða alvarlegu tjóni ef sandkoli og sæbjúgu fara ekki í kvóta. Það er alveg kristaltært og ég get sagt af hverju. Í fyrsta lagi eru ekki

Það kemur svo bersýnilega fram í greinargerðinni að þess vegna er verið að gera þetta. Ég leyfi mér að lesa hér upp úr greinargerðinni með frumvarpinu: „Léleg afkoma mun vera af veiðunum.

um þá hagræðingu sem hér er verið að fara fram á, sem ríkisvaldið á að koma með til að útgerðirnar fái nú kvóta og geti selt hann og leigt hann eða veðsett hann, hvernig sem það verður.

Af hverju var það? Það var af því að ríkisvaldið gerði aldrei kröfu um hagræðingu. Þetta var þannig að aumasta útgerð landsins, sama hver það var, árið 1970, 1980, það var farið í þingmanninn, þingmaður fór í ráðherrann, ráðherrann fór í seðlabankastjórann og hann felldi gengið.

atvinnugreinin gat stýrt genginu eins og henni hentaði, algjörlega. Það var aldrei gerð nein krafa um samruna innan greinarinnar eða neitt svoleiðis. Aumasta útgerð landsins gat farið fram á gengisfellingu og þannig var

þessa þætti, sæbjúgun og sandkolann, þá verðum við að hafa skýr vísindaleg rök

að það sé blanda af þessu tvennu af því að efnahagslegu rökin ýta undir að það náist ákveðin hagræðing í greininni sem ýtir oft undir nýsköpun og ýtir oft undir betri nýtingu afla. Það er það sem reynsla okkar hefur sagt

Virðulegi forseti. Það hefur verið áhugavert að hlýða á ræður hér í dag og þó að þetta sé ekki risamál þá er þetta samt

þá kemur þessi þrýstingur um að setja á kvóta. Það verður löggjafinn að hugsa um hverju sinni og þá verðum við að hafa vísindaleg rök með okkur. Við verðum að átta okkur á því að hvaða þýðingu þetta hefur fyrir í fyrsta lagi á grunni vísinda. Við þurfum að hafa ákveðnar hugmyndir um hvaða þýðingu þetta hefur fyrir greinina, sem er misfjölmenn, fyrir bæina, sjávarþorpin víða um land og síðast en ekki síst hvaða grundvallarprinsipp eru undirliggjandi þegar kemur að rétti þjóðarinnar. Við megum ekki gleyma því að fiskurinn í sjónum er sameign þjóðarinnar og þó að við höfum upplifað á síðustu dögum mikla hysteríu og særindi hvort sem er af hálfu þingmanna, bæði núverandi og fyrrverandi þingmanna og ráðherra Vinstri grænna eða af hálfu Sjálfstæðismanna sem tala um allar tillögur til breytinga á núverandi fiskveiðistjórnarkerfi sem þjóðnýtingu. Það segir náttúrlega út af fyrir sig mjög mikið um það hvernig þeir líta á á veiðiréttinn. Þeir líta á veiðiréttinn sem einkarétt útgerðanna. Ég vil mótmæla því en umræðan síðustu daga hefur verið mjög upplýsandi. Í þessu máli þurfum við að hafa varann á þó að þetta sé ekki risamál. Það eru þessi grundvallarprinsipp sem við þurfum að hugsa um. þurfum að hugsa um. Eftir fjögur ár af þessari stjórn og við komum að stýringu á fiskstofnunum þá er ótrúlega grátlegt að við höfum ekki einu sinni getað komið okkur upp almennilegu auðlindaákvæði í stjórnarskrá. hverju? Er það forystuleysi í ríkisstjórninni? Ég ætla ekki að segja að svo hafi verið því ég tel að

Hluti af óréttlætinu í sjávarútvegi og almennt í íslensku samfélagi á rætur sínar að rekja til þess að við erum ekki með jafnt atkvæðavægi.

Ég tel samkomulag frá síðasta kjörtímabili vera enn til staðar þegar kemur að breytingu á stjórnarskránni. Fyrst við náðum ekki að klára þetta á síðasta kjörtímabili þá tökum við það sem við náðum að vinna, þessi fjögur atriði eins og auðlindaákvæðið, íslenskuákvæðið, umhverfisákvæðið og forsetakaflann og getum unnið það núna ásamt því að fara í þau ákvæði sem ég nefndi hér

ekki ótímabundnir heldur tímabundnir samningar. Það merkilega er að þegar maður skoðar bakgrunninn þá sjáum við að

og aðrir flokkar líka, þá kom alveg skýrt fram að allir flokkar voru reiðubúnir að máta inn tímabundna samninga með einum eða öðrum hætti nema einn flokkur. Það var Sjálfstæðisflokkurinn. Framsóknarflokkurinn kom alveg skýr til leiks. Það var mikið fagnaðarefni. Hann tók frumvarp frá núverandi formanni Framsóknarflokksins og þáverandi sjávarútvegsráðherra, Sigurði Inga Jóhannssyni, um tímabundna samninga sem fólu í sér samninga til 18–23 18–23 ára. Það var alveg skýrt. En í staðinn fyrir að forsætisráðherra léti reyna á það að fá þessi mál til umræðu í þinginu, að við næðum að afgreiða þessi mál, auðlindaákvæði með tímabundnum samningum, koma til móts við í rauninni alla aðra flokka en Sjálfstæðisflokkinn þá var ákveðið að salta bara allt

að það sé ekki kominn fram kjarni í gegnum stjórnarskrána til þess að verja réttindi þjóðar, hvernig sem við á endanum samþykkjum þetta mál út úr þinginu, að við séum einhvers staðar búin að ná haldfestu fyrir þjóðina. Það hefur okkur ekki tekist í fjögur ár. Þess vegna finnst mér þessi umræða núna í kjölfarið á þessum dásamlegu þáttum Verbúðin, en um leið og þeir eru dásamlegir eru þeir líka að einhverju leyti nöturlegir, sýna okkur á ákveðinn hátt hversu hrópandi óréttlætið getur verið í tengslum við sjávarútveg. Ég hef margoft sagt það að ég er fylgjandi kvótakerfinu. Ég tel að það hafi verið eina rétta skrefið á sínum tíma eftir svörtu skýrsluna frá Hafró 1978. Við vorum búin að upplifa hrunið á síldarstofninum einhverju áður og það varð að grípa til aðgerða og þurfti ákveðinn pólitískan kjark til þess. Menn sáu ekki allt fyrir. Þannig er það. Allir flokkar hafa komið að því með einum eða öðrum hætti að byggja upp kvótakerfið og ég skynja að það eru örlítil sárindi að minna Vinstri græna og vinstri flokkana á að þeir hafi átt í þátt í framsalinu,

En þannig var það og ég held að menn eigi ekkert að skammast sín fyrir það að samþykkja framsalið. Það er líka rétt sem komið hefur fram til að mynda hjá Daða Má Kristóferssyni, varaformanni Viðreisnar, að á sínum tíma þegar þetta var sett á laggirnar var útgerðin ekki í standi til þess að greiða mjög mikið. Það var hallarekstur á útgerðinni, sjávarútvegurinn átti undir högg að sækja. Þess vegna var farið í að byggja upp kerfi til þess að vernda stofnana, þess að búa til umhverfi sem gerði það hagkvæmt og arðbært fyrir okkur að starfrækja hér sjávarútveg og sem á endanum átti líka taka tillit til réttinda þjóðarinnar. Við erum búin að gera fyrstu tvö atriðin. Þjóðin hefur verið skilin eftir í síðasta atriðinu. Það var ekki fyrr en eftir framsalið og eftir þá hagkvæmni sem fer af stað í gegnum framsalið og oft og tíðum mjög erfiða tíma, bæði samruna og það að sjávarútvegsfyrirtæki voru að leggja upp laupana og færa sig á milli, yfir í það að þau gátu síðan farið að reka sig og við gátum séð fram á myndarlegri og betri tíma í sjávarútvegi. Það var ekki fyrr en á tíunda áratugnum sem við sáum fram á að sjávarútvegurinn gat farið að greiða auðlindagjöld

Ekki koma hingað upp og reyna að segja mér að við höfum ekki að hluta til ríkisstyrkt sjávarútveginn með þessum hætti. Auðlindanefndin 2000 kom fram með sínar tillögur alveg skýrar. Það var lengstum samhljómur og það var farsæl skipun skipun á þeirri auðlindanefnd, þvert yfir flokka. Þar voru fulltrúar almennings í gegnum flokkanna en ekki bara handpikkaðir af ráðherra hverju sinni LÍÚ var þarna líka og stóð með þessu samkomulagi í nokkur ár en voru síðan fljótir að hlaupa frá samkomulaginu þegar átti að fara að standa við það, þegar átti að fara að gera tímabundna samninga, þegar átti að fara að setja á almennileg auðlindagjöld sem þeir og þau eiga að borga fyrir þennan einkarétt á veiðirétti í sameiginlegri auðlind. Kerfið Kerfið já, er hægt að bæta það? Já, það er hægt að bæta það. Það er hægt að laga það. Það þarf að taka tillit til minna kerfisins. Við þurfum að skoða breytingar bæði á byggðakvótanum og almenna byggðakvótanum sérstaklega. Við þurfum að skoða fyrirkomulag á strandveiðunum, bæði með tilliti til lífríkis, sjávarþorpa og greinarinnar sem slíks. Síðan er það stóra kerfið og það liggja fyrir ítrekaðar tillögur frá okkur í Viðreisn og fleiri flokkum um það hvernig hægt er að ná því sem þjóðin er að kalla eftir, hrópa á, en meistarar lobbýismans koma alltaf í veg fyrir að það verði hreyft almennilega við hlutum, hvort sem það er í gegnum SFS eða LÍÚ eða að hluta til innan þeirra sem skipa stjórnarflokkana í dag. Það má engu breyta. Ég fagna því sem kom fram hjá einum fram hjá einum hv. þm. Sjálfstæðisflokksins að það megi taka einhver hænuskref. Fínt ef menn vilja taka hænuskref en það verður ekki til að sleppa þeim frá því að þjóðin á og verður að fá sinn rétt

það sé togað í spotta og búið til eitthvert kerfi sem öllum er óskiljanlegt og á endanum umbun fyrir þá í sjávarútvegi sem eru hvað mestir skussar í rekstri. Á endanum treystum við einfaldlega markaðnum til þess að ákveða hvað er rétt og eðlilegt verð fyrir þennan aðgang að auðlindinni. Virðulegur forseti. Ég sé að ég hef ekki mikið meiri tíma í þessari ræðu. Það er margt eftir ósagt en þetta frumvarp sem við erum með ekki stórt en við þurfum að gæta að þessum prinsippum. Við munum spyrja: Hvað með rétt þjóðarinnar í þessu á endanum, því við sjáum ekki allt fyrir? Við munum spyrja og við munum koma með tillögu, ef þetta kemur svona inn, um tímabundna samninga. Við munum láta reyna á raunverulegan vilja stjórnarflokkanna og stjórnarþingmanna sem segjast oft í orði vilja sjá lagfæringar á kerfinu en í hvert einasta skipti öll síðastliðin fjögur ár (Forseti hringir.) hafa stjórnarflokkarnir komið í veg fyrir að við fáum að afgreiða tillögur okkar eða einfaldlega ýtt á rauða takkann.